Sigþrúður Ármann hefur nú undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi.

Þær eru í 10 liðum og vel rökstuddar í greinargerð með tillögunum. Um þær hefur m.a. verið fjallað í nefndarálitum minni hlutans. Viðreisn á einungis áheyrnarfulltrúa í fjárlaganefnd, sem þó tekur fullan þátt í störfum nefndarinnar en er ekki heimilt að leggja fram eigið sjálfstætt nefndarálit. Hér verður ekki varið tíma í frekari útlistun þessara sameiginlegu tillagna en þegar hefur verið gert af nefndarmönnum minni hlutans. Þó er vert að vekja sérstaka athygli á tölulið 5 í tillögunum sem felur í sér 900 millj. kr. framlag til þess að fjármagna sálfræðiþjónustu. frumkvæði Viðreisnar voru samþykkt lög um mitt ár 2020 þess efnis að sjúkratryggingar taki til nauðsynlegrar sálfræðimeðferðar og annarrar gagnreyndrar samtalsmeðferðar heilbrigðisstarfsmanna. Hingað til hefur ekki nægu fé verið varið til að standa við efni laganna sem þó ríkti mjög breið samstaða um að setja. Vonandi verður nú gerð á því bragarbót. bragarbót. Við búum við sérstakar aðstæður, um það deilir enginn. Heimsfaraldurinn hefur staðið í hartnær tvö ár. ár. Nýjustu fréttir af gangi hans gefa því miður ekki tilefni til mikillar bjartsýni. Fátt bendir til að honum ljúki fljótlega og við verðum nauðug viljug að búa okkur undir að hann geti staðið enn um sinn, jafnvel árum saman. Þessi vitneskja kallar á að við endurskoðum hvernig við tökumst á við þann vanda sem við okkur blasir. Hann er því miður ekki skammvinnur heldur langvinnur. Í heilbrigðiskerfinu er viðvarandi neyðarástand. Þrátt fyrir að starfsmenn þess hafi tekist á við öll viðfangsefni á undangengnum misserum af æðruleysi er ekki hægt að ætlast til slíks til lengri tíma. Hvorki er rétt né raunhæft að gera þær kröfur til starfsmanna heilbrigðiskerfisins að þessi starfsskilyrði séu hið nýja norm. Bregðast verður við með aðgerðum til lengri tíma sem gera kerfinu kleift að takast á við þennan vanda. Að öðrum kosti blasir við okkur mun verri staða, þar sem starfsmenn missa móðinn og gefast upp. Það gengur óvenjuilla að manna lausar stöður í heilbrigðiskerfinu, ekki síst á höfuðsjúkrahúsi landsins, og skyldi engan undra. Hver velur sér starfsvettvang þar sem stöðugt krísuástand ríkir? Getur nokkur ætlast til þess? Forseti. Því miður er ekki að sjá í þessu fjárlagafrumvarpi að ríkisstjórnin geri sér grein fyrir þessum vanda og hugsanlegum afleiðingum hans; því sannkallaða skelfingarástandi sem myndi ríkja ef heilbrigðiskerfið getur ekki staðið undir veirufaraldrinum í marga mánuði enn. Hvað þá? Hvað gerist ef faraldurinn heldur áfram og úrbætur verða ekki? Allt tal ríkisstjórnarinnar um kerfisvanda og endurskipulagningu er eiginlega ekkert annað en einhvers konar fyrirsláttur. Við vitum að við eigum við bráðavanda etja og hann verður að leysa með bráðaaðgerðum. Við þurfum einfaldlega fleiri starfsmenn til þess að geta fjölgað rýmum á bráðamóttöku og gjörgæslu. Þá þarf legurými fyrir veikt fólk á deildum spítalans og koma fólki af spítalanum í annars konar þjónustu og umönnun. Við þurfum enga sérfræðinga til þess að segja okkur það, jafnvel þótt þeim

Það er eins og ríkisstjórnin geri sér ekki grein fyrir hve dýr faraldurinn verður ef við eigum að takast á við hann án þess að njóta stuðnings öflugs heilbrigðiskerfis. Eða á þetta bara að reddast? reddast? Langvarandi faraldur krefst líka endurskoðunar á öðrum aðgerðum. Atvinnulífið hefur verið að taka við sér. Enn og aftur hafa Íslendingar sýnt einstaka aðlögunarhæfni sína. Atvinnuleysi hefur dregist saman og hagvöxtur hafist að nýju. Þótt enn sé langt í land með að ferðaþjónustan og veitingageirinn nái fyrri styrk hefur umtalsverður uppgangur verið í atvinnulífinu. Veruleg framlenging á faraldrinum kallar á og krefst þess að þessi aðlögunarhæfni verði nýtt og og fremur horft til aðgerða sem styðja hana heldur en einungis aðgerða sem draga tímabundið úr áfalli þeirra atvinnugreina sem verst hafa komið út úr faraldrinum. faraldrinum. Í þessu samhengi veldur staða ríkissjóðs umtalsverðum áhyggjum. Því miður nýtti fyrri ríkisstjórn ekki það svigrúm sem skapaðist fyrir faraldurinn til þess að búa í haginn. Þess í stað var rekstri ríkissjóðs leyft að síga á ógæfuhliðina og var hann orðinn ósjálfbær þegar á árinu 2019. Ríkisstjórnin jók útgjöld án þess að horfa til þess að styrkja tekjugrunn ríkissjóðs og styðja við framleiðniaukningu í atvinnulífinu. Þrátt fyrir þetta, og þrátt fyrir að við sjáum fram á langvarandi áhrif veirukrísunnar og óvenjulega mögur ár, þá er ekkert aðhald eða stefnu um að styrkja aðlögun atvinnulífsins að finna í frumvarpi til fjárlaga ársins 2022.

Ekki er annað að sjá en að það sé von ríkisstjórnarinnar að lausnirnar muni falla af himnum ofan. Eða á að fara í útrás með íslenskan ríkisrekstur? Rekstur ríkissjóðs var þegar í járnum áður en heimsfaraldurinn skall á. Eftir útgjaldavöxt áranna á undan hafði ríkissjóður ekkert svigrúm til að bregðast við neyðarástandinu með öðrum hætti en aukinni skuldsetningu. Því hafa allar aðgerðir verið byggðar á lántöku, að mestu erlendri áhættulántöku. Það gefur augaleið að með því áframhaldi er sjálfbærni ríkisfjármálanna ógnað. Ekki verður hjá því komist að langvarandi hallarekstur ríkissjóðs bitni á þjóðinni. Hann mun leiða til þenslu, sem vinnur gegn markmiðum Seðlabankans um stöðugleika, og kallar á enn frekari vaxtahækkanir með tilheyrandi afleiðingum fyrir skuldsettar fjölskyldur og fjárfestingargetu fyrirtækjanna. Sífellt stærri hluti af tekjum ríkisins fer í að standa undir skuldum. Ef útgjöldin styðja ekki hagvöxt mun á endanum koma að skuldadögum. Skera verður niður þjónustu ríkisins eða hækka skatta skatta sem þegar eru með því mesta sem þekkist í heiminum. Aukin skattlagning og aukin umsvif hins opinbera skerða getu hagkerfisins til verðmætasköpunar og bitna á hagvexti til lengri tíma. Þessi þróun er því mikið áhyggjuefni. Þær tillögur sem ríkisstjórnin leggur fram til hækkunar tekna eru ekki lagðar á þar sem neikvæðar afleiðingar verða minnstar. Engin tillaga er um raunhæfa skattlagningu auðlinda, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur meðal annars ítrekað bent á að væru afar ákjósanlegir tekjustofnar fyrir íslensk stjórnvöld,

Ekki á að skoða að fá mat markaðarins á raunverulegu virði kvótans eða fara að dæmi Norðmanna og leggja skatta á orkufyrirtæki. Þess í stað eru áfengisgjöld hækkuð um 3,5 milljarða króna á milli ára. Gjöld sem bitna einna helst á afar veikburða veitinga- og ferðaþjónustugeira og auðvitað almenningi sem neytir áfengis, það gefur augaleið. Og á sama tíma og áfengisgjald er hækkað upp í 23,8 milljarða króna er skollaeyrum skellt við ósk SÁÁ um hækkun framlaga um 300 millj. kr. Víðar má gera athugasemdir við einstakar fjárhæðir í fjárlögum. Samtök verslunar og þjónustu, Félag atvinnurekenda og Frumtök bentu t.d. á í umsögn sinni að lyfjakostnaður fyrir árið 2022 væri vanáætlaður um 2,5 milljarða króna miðað við frummat Sjúkratrygginga Íslands. Frummat SÍ hefur yfirleitt verið afar nálægt endanlegum kostnaði, enda byggir það á hlutlægri og vandaðri greiningarvinnu.

Viðbótarframlög til örorkulífeyrisþega eru góðra gjalda verð. Þegar hækkun framlags er leiðrétt miðað við verðbólgu situr þó afar lítið eftir,

en slíkt aðhald er sérstaklega mikilvægt hjá ríkisstjórn sem leggur ofuráherslu á ríkisrekstur. Kannski er það einmitt þess vegna sem embættinu er haldið veiku. veiku. Ísland er í mjög eftirsóknarverðri stöðu til að sýna fordæmi í orkuskiptum og varða veginn að kolefnishlutlausu velferðarsamfélagi. Við búum yfir einstöku umfangi endurnýjanlegrar orku og þekkingu til að nýta hana til orkuskipta. Þrátt fyrir þetta sjást þess Þrátt fyrir þetta sjást þess ekki merki að ríkisstjórnin ætli sér að leggja sérstaka áherslu á loftslagsmál í fjárlögum, í það minnsta alls ekki jafn mikla áherslu og tilefni er til. Við erum einmitt á krítískum tímapunkti þar sem mikilvægt er að róa öllum árum að samdrætti á losun mengandi lofttegunda. Viðreisn hvetur ríkisstjórnina til að ganga mun lengra í notkun á hagrænum hvötum til að drífa þessa þróun. Hækka þarf kolefnisskatta og á sama tíma auka stuðning við fjárfestingu sem dregur úr losun. Hækkun kolefnisskatta getur haft neikvæð áhrif á viðkvæma hópa en tryggja má tekjuhlutleysi gagnvart þeim með því að lækka önnur opinber gjöld til jafns á móti. Þannig má skapa hvata fyrir fyrirtæki og heimili í landinu til að bregðast hratt við. Ýmsar aðrar lausnir eru tiltækar í loftslagsmálum sem myndu varla setja mark sitt á fjárlögin, eins og t.d. krafa um að fyrirtæki setji sér losunarmarkmið. Við skulum ekki gleyma því að allar aðgerðir í þessa átt munu stuðla að því að gera lífsgæði á Íslandi og í heiminum öllum betri og auka veg íslenskrar framleiðslu á heimsvísu. Forseti. Langvarandi veirufaraldur kallar á endurskoðun á viðbrögðum stjórnvalda. Ekki er hægt að mjólka meira út úr heilbrigðiskerfinu ef það á ekki að sligast undan áframhaldandi álagi. Breyta þarf áherslum í sóttvörnum og búa atvinnulífinu meiri fyrirsjáanleika. Styðja þarf áframhaldandi aðlögun atvinnulífsins að nýjum raunveruleika í samfélagi þar sem Covid fer um. um. Þetta þarf að gera án þess að setja ríkissjóð á hliðina. Ríkið þarf að draga strax til baka þensluhvetjandi aðgerðir í þeim geirum sem best hafa farið út úr samdrætti undanfarinna missera. þarf fram áætlun um að ná tökum á hallarekstri ríkissjóðs til að byggja undir stöðugleika. Stöðugleiki er besta leiðin til að hvetja atvinnulífið til áframhaldandi sóknar og aukinnar verðmætasköpunar. Án hans verður vilji þess til að taka áhættu og getan til langtímauppbyggingar takmörkuð með ófyrirséðum kostnaði fyrir þjóðina alla. Ekkert bólar á fyrirhyggju um þessi atriði hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlagafrumvarpi. Forseti. Þetta er stöðnunarfrumvarp. Þetta er frumvarp þeirra sem eiga sér takmarkaða sýn um framtíðina. Þetta er eiginlega, frú forseti, frumvarp gærdagsins.

En mig langar að spyrja hv. þingmann hvað hann telur að sé ástæðan bak við hina skýru andstöðu

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurningarnar. Ég skal leitast við að svara þeim eftir bestu getu. Ef við byrjum bara á því þá sýna tölur það svart á hvítu að andleg líðan fólks er ekki nógu góð

og ekki síst hjá hópum sem búa við kröpp kjör og erfiðar félagslegar aðstæður. Það er því mjög mikilvægt að koma til móts við þetta ágæta fólk vegna þess að afleiðingarnar af því ef það er ekki gert geta orðið svo miklu dýrari fyrir samfélagið; ef fólk verður óvirkt eða getur ekki sinnt sínu lífi og sínum störfum. Það er mjög kostnaðarsamt.

Hins vegar hefur hnífurinn staðið í kúnni að fjármagna það þannig að það verði almennilega virkt úrræði. Ég veit satt að segja ekki hvað veldur.

Eins og hv. þingmaður benti á hefur heilbrigðiskerfið verið fjársvelt eða undirfjármagnað um langa tíð og það hefur haft mjög slæm áhrif hvað varðar mönnun.

segja að um 2.000 heilbrigðisstarfsmenn hafi flúið land á undanförnum áratug til þess að geta unnið við mannsæmandi skilyrði og fengið mannsæmandi laun í nágrannalöndum okkar. að hafa búið í Afríku minnti þetta mig svolítið á það sem gerist oft þar, þar sem fólk með möguleika á því að fara og vinna annars staðar gerir það. Ekki bætir úr skák þegar launasamningar þessara stétta eru bara sendir í gerðardóm. frá hv. þingmanni hvað honum finnst um stefnuleysi stjórnvalda þegar kemur að því að tækla mönnunarvandann af alvöru en ekki bara

Þetta er auðvitað ekki einfalt mál og ég ætla ekki að halda því fram. Ég ætla líka að taka það skýrt fram að í heilbrigðiskerfinu, eins og öllum stórum fjárfrekum kerfum, þarf alltaf að vera á tánum gagnvart því að gera hlutina skilvirkt, hagkvæmt og með þeim hætti sem best verður á kosið því að þarna fara um gríðarlega miklir peningar. Hins vegar hefur það blasað við og hefur kristallast mjög í tengslum við faraldurinn að við erum með sem í eru flöskuhálsar sem stofna öryggi borgaranna í hættu og verða til og verða til þess að við höfum þurft að beita aðgerðum úti í samfélaginu, sérstaklega á tímum faraldursins, sem eru

að erlendis er samanburður á t.d. gjörgæslurýmum og bráðaþjónustu Íslandi mjög óhagstæður. Þetta höfum við vitað lengi.

hætta við fyrirhugaða hækkun kolefnisgjalds sem sett var af stað í tíð fjármálaráðherra Viðreisnar. Framlag ríkisins til grænna umskipta þarf ekkert endilega að vera dýrt fyrir ríkissjóð. Kolefnisgjöld og önnur gjaldtaka á mengandi athafnir og starfsemi getur staðið straum af megninu af kostnaðinum við grænu mótvægisaðgerðirnar. Það er bara ekki staðan í dag. Í dag erum við t.d. með gríðarlega dýrt ívilnanakerfi fyrir fólksbíla, fleiri milljarðar á ári sem fara í að niðurgreiða rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla og meira að segja nokkra bensínbíla til bílaleigna. En það væri hægt að núlla þann kostnað út frá ríkissjóði séð með því að auka gjaldtöku á bílana sem menga mest. Það myndi gera þetta fjárhagslega hagkvæmara fyrir ríkissjóð. Það myndi líka efla hagrænu hvatana fyrir samfélagið að hraða umskiptunum. Þetta er ekki einhver flippuð anarkistahugmynd heldur er þetta kjarninn í því sem Alþjóðabankinn, OECD og aðrir sérfræðingar

þessum málum er öllum háttað og hversu erfiðlega gengur að fá stjórnvöld til að beita aðferðum sem alþjóðastofnanir mæla með, aðferðum sem geta í senn hvatt fyrirtæki og fólk til að haga sér á þann máta sem er umhverfinu hollt

en ríkisstjórnin hefur átt erfitt með þetta. Það er auðvitað mjög merkilegt sem hv. þingmaður rifjaði upp varðandi kolefnisgjöldin sem voru sett, eins og hann nefndi réttilega, í stuttri ríkisstjórnartíð Viðreisnar

pott, loftslagspott, og hver einasta evra sem fer inn í þann pott fer í eitthvað sem fólk tengir kolefnisgjaldinu. Þá sér fólk réttlætið sem er verið að ná fram. Þetta er ekki tekjustofn fyrir ríkið heldur peningur sem er notaður til að gera samfélagið betra og betur í stakk búið fyrir framtíðina. Helmingur af írska kolefnisgjaldinu rennur til þess að endurbæta húsnæði þannig að það noti hreina orku til upphitunar og til að minni orku þurfi til að halda hita á fólki, fer í félagslegan stuðning við fólk, bara til fátækasta fólksins í samfélaginu — ekkert grænt við það heldur bara réttlátt. Öll þessi framlög taka síðan

Fyrir vikið skapast sátt um að kolefnisgjöldin hjá Írum séu töluvert hærri en þau eru hér á landi.

Auðvitað er mjög æskilegt að geta náð sátt og það er mjög æskilegt að kerfið sé þannig að

en ég held að það sé líka mikilvægt að við horfum á þetta þannig að við séum ekki endilega að horfa á það sem tekjuöflunartæki. Það er mjög mikilvægt að þessu sé stýrt þannig að það komi hlutlaust út, sé ekki tekjuaflandi í sjálfu sér fyrir ríkissjóð heldur komi fólki og fyrirtækjum til góða, beint og óbeint.

um hærri gjöld vegna þess að fólk sér ávinninginn af því sem er verið að gera, sem er mjög mikilvægt vegna þess að við vitum að tilhneigingin er sú að okkur hættir svo mikið til að horfa á þessi mál út frá sjónarhóli einstaklingsins og því hversu veikburða hann er og að hann skipti engu máli í heildarsamhenginu.

Þetta fjárlagafrumvarp er auðvitað eins og öll fjárlagafrumvörp, hápólitískt plagg. En það hverfur auðvitað svolítið í skuggann af því að við erum að ræða það svona stuttu fyrir jól. Í þessu skjali birtist engu að síður forgangsröðun ríkisstjórnar, mikilvægustu lög hverju sinni og hérna sést svart á hvítu hvernig verja á peningum til hinna ýmsu málaflokka. Það má eiginlega segja það

og kannski ekki nema von. Flokkarnir þrír eru ekki beinlínis spegilmynd hver af öðrum en það var þó enginn flokkur sem lofaði því að framhaldsskólarnir þyrftu að sæta niðurskurði, að Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri yrðu vanrækt, að framlög til menningarmála myndu dragast verulega saman eða að öryrkjar og aldrað fólk þyrfti að sæta kjaragliðnun á næstu árum, a.m.k. tveir af stjórnarflokkunum lofuðu þvert á þetta. Það sem er þó einna sérkennilegast er að fjárlögin eru líka í hrópandi mótsögn við inngangskafla stjórnarsáttmálans. Þegar maður sat á þessu sunnudagshádegi og horfði á formenn stjórnarflokkanna á Kjarvalsstöðum kynna stjórnarsáttmálann þá verð ég að viðurkenna að ég fann fyrir örlítilli bjartsýnn. Í stjórnarsáttmálanum er vissulega hvergi minnst á fátækt og varla ójöfnuð. Það kemur því ekkert á óvart þó að þúsundir barna þurfi áfram að búa við skort og tekjulágu fólki, öryrkjum og öldruðum verði ekki gefin mikil von.

og komandi kynslóðum, það var talað um loftslagsmálin, það var talað um tæknibreytingarnar, það var talað um öldrun þjóðarinnar. Það voru gefin fögur fyrirheit sem voru svo einfaldlega slegin ísköld með framlagningu fjárlagafrumvarpsins. Þá birtist auðvitað rétt andlit þessarar ríkisstjórnar, kannski ekki einstakra flokka, en birtingarmynd þess þegar svo ólíkir flokkar ætla sér að búa til bandalag um fjögurra ára stjórnarsetu. að segja fjármálaráð bendir á þetta misræmi í orðræðu stjórnarliða, annars vegar í texta stjórnarsáttmálans og hins vegar þeim tölum sem birtast í fjármálastefnunni. Fjármálaráð hefur orð á því að það skorti samhljóm milli stjórnarsáttmálans og fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. Ef við rýnum nú frekar í fjárlögin í stað þess að hlusta á fögur orð stjórnarsáttmálans þá birtist auðvitað pólitísk sýn þessara þriggja flokka saman ágætlega. Þeirra afstaða er áfram kyrrstaða, að sýna kjarkleysi og skeytingarleysi gagnvart ójöfnuði. Það er fyrst og fremst sú sýn sem hægt er að lesa úr þessum fjárlögum, einhvers konar hugleysi þar að auki gagnvart því að koma okkur inn í þá framtíð sem er spennandi en flókin og hugleysi gagnvart því að fjárfesta í stórum og mikilvægum málum, hvort sem það eru loftslagsmálin eða lífsgæðamál komandi kynslóða, ráðast í aðgerðir sem lítilli þjóð eru nauðsynlegar. Gleymum því ekki að fámenn þjóð þar sem nánast allir þekkja alla getur heldur ekki unað miklum ójöfnuði fyrir utan hversu heimskuleg stefna það er efnahagslega að vera með mjög mikinn mun á milli nágranna.

Vissulega þurfti ríkissjóður að stofna til mikilla skulda vegna Covid-aðgerða en þó má benda á að aðkoman var engu að síður miklu betri en búist var við og þess vegna hefur ríkisstjórnin enga afsökun til að ráðast ekki í nauðsynlegar aðgerðir, bæði til skemmri tíma og lengri tíma, aðgerðir sem hvort tveggja munu skila ávinningi seinna.

Það er auðvitað vel þekkt að fólk sem getur nýtt sér læknisþjónustu, fólk sem er félagslega virkt, fólk sem getur tekið þátt í samfélaginu, mun verða léttara fyrir fyrir heilbrigðiskerfið seinna á æviskeiðinu. Það sama má auðvitað segja um loftslagsmálin. Fjárfestingar núna í grænum innviðum, grænni uppbyggingu, grænum atvinnurekstri, umbreytingu mikilvægra fyrirtækja sem starfa nú þegar yfir í græna átt, skila okkur líka hagnaði á endanum. Við erum auðvitað lítil þjóð og við höfum verið með of fábreytt efnahagslíf en við höfum þó séð eina og eina nýja stoð vaxa. Tvær af þeim stoðum eru annars vegar ferðaþjónustan og hins vegar menning og listir. Við vorum líka algerlega samstiga, allir flokkar hér, um það í gegnum faraldurinn að við ættum að tryggja að verja heimili, fyrirtæki og heilu atvinnugreinarnar þannig að þær kæmust klakklaust í gegnum þessa kreppu. Við höfum vissulega ekki verið alveg sammála um nákvæmlega með hvaða hætti við ættum að útfæra hlutina eða að hverjum aðstoðin ætti að beinast

að við höldum bara sjó gegnum faraldurinn. Við þurfum að tryggja að fólk sé nógu vel í stakk búið til að takast á við framhaldið. Bæði varðar þetta heimili, við bentum margsinnis á að það þyrfti að sjá til þess að einstaklingar kæmust líka sem heilbrigðastir og fjölskyldur sem heilastar á ráspunkt þegar þessu lyki þannig að það taki þau ekki ár eða áratugi að vinna upp tapið sem safnaðist upp á þessum tveimur, þremur árum. En þetta á líka við um ákveðnar atvinnugreinar. Við heyrum það í síðustu viku að það er talið að um 20% af sjálfstætt starfandi listafólki

Hún verður það efnahagslega en listin skiptir sjálfsmynd þjóðar líka gríðarlega miklu máli og það er rétt að halda því til haga. Verst hefur þetta ástand bitnað á konum sem ætti að vera umhugsunarefni fyrir femínískan flokk eins og Vinstri græn sem tala gjarnan á þeim nótum. En hvað gerist? Við sjáum þess ekki stað eða varla í fjáraukanum að þar sé verið að bregðast við þessu. Við sjáum það heldur ekki í fjárlögum næsta árs sem hlýtur þá að verða til þess að við þurfum í næsta fjárauka að fara að styðja þessar greinar vegna þess að við erum enn þá í miðjum faraldri, við skulum gera okkur grein fyrir því. Fjáraukann á að nota til að taka á ófyrirsjáanlegum breytingum. En það er fyrirsjáanlegt að þessir hópar, bæði í veitingageiranum og listageiranum, munu lenda í vandamálum. Við sjáum það nú þegar. Það var gripið til mjög harðra aðgerða fyrir einum eða tveimur sólarhringum. Ekki ætla ég að draga í efa að það er nauðsynlegt að gera eitthvað og ég hef verið almennt talsmaður þess að við fylgdum tilmælum sóttvarnalæknis og er það enn þá. En það þýðir ekki að þar eigi við að sitja. Auðvitað hefði ríkisstjórnin eftir sama ríkisstjórnarfund og hún tilkynnti um hertar aðgerðir átt að tilkynna með hvaða hætti ætti að endurnýja og skapa ný úrræði fyrir stóra hópa fólks í menningargeiranum, í veitingageiranum sem er núna að verða fyrir miklum búsifjum. Hvar eru þær tillögur, frú forseti? Og af því að ég er farinn að ræða þetta þá berast fréttir af því að það eru gefnar undanþágur til einstakra listamanna til að halda viðburði vegna þess að það hafi verið svo mikið í lagt og það var of seint að snúa við og hætta við viðburðinn. Ég ætla ekki að draga það í efa, mér finnst það alveg vera réttmætt sjónarmið,

sem hefði átt að boða samfara mjög hertum samkomutakmörkunum? Þetta er eitthvað sem ríkisstjórnin getur ekki vikið sér undan og þessa ætti auðvitað að sjá stað í fjárlögum sem verða samþykkt. Ég vona svo sannarlega að hv. formaður

Við getum alveg sagt að umfang ríkissjóðs á síðustu tveimur árum endurspegli að einhverju leyti nauðsynleg viðbrögð við heimsfaraldri en það er það er ekki stefna og það er ekki sókn. Nú tekur við þriðja ár í viðbragðsstjórnmálum og guð má vita hvað þessi faraldur mun endast en við getum ekki staðið í þessu, getum ekki vikið öllum erfiðum og nauðsynlegum spurningum og aðgerðum til hliðar bara vegna þess að við erum í vörn. Við þurfum að spila vörn en við verðum líka að geta spilað sókn. Í því felst skynsamlegt leikskipulag, að vinna fram á við á sama tíma og maður passar að missa ekki sókn andstæðinganna fram hjá. Við erum ekki að sjá neina sókn t.d. í umhverfis- og loftslagsmálum, varla í nýsköpun og tæknibreytingum. Það er einhver aukning, jú, og búið að gera ágætlega í nýsköpunarmálum að undanförnu en frá 2023 mun það minnka og fjara undan Líta stjórnarliðar sem sagt á það sem svo að nýsköpunarmál á Íslandi, sem á að vera nýja stoðin, sé skammtímaverkefni? Hefðum við ekki þurft að sjá aukningu lengra fram í tímann? Ég spyr, frú forseti. Aukning til loftslagsmálanna frá því sem gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun sem ríkisstjórnin lagði fram á síðasta ári er nær engin.

Þá hlýtur hún að vera í gildi. Og þar er engin aukning í loftslagsmálum frá því sem áformað var síðasta vor þrátt fyrir mjög digrar og háværar yfirlýsingar í kosningabaráttu. er heldur engin sókn í menntamálum, sem eru samt lykilatriði ef við ætlum með einhverjum hætti að nýta okkur ávinning af tæknibyltingunni og gera okkur kleift að láta tæknina vinna með okkur en ekki gegn okkur, tæknibyltingunni sem er fjallað svo mikið um samt sem áður í stjórnarsáttmálanum. Enn tengi ég menntun og menningu saman sem verða lykilþættir hvort sem menn ætla að vinna við listir, menningu, bókhald, lögfræði eða hvað sem menn fara að gera, þá skiptir skapandi hugsun

á samfélagið, sem gagnrýni á samfélagið og ríkjandi skoðanir. Hún á ekki að lúta neinum samkeppnissjónarmiðum í öllum tilfellum þó að ákveðnar hliðar hennar geti auðvitað verið það.

gera heildarendurskoðun á hinu og þessu sem tókst ekki á síðasta kjörtímabili. Ég ætla bara að minna aftur á það að fólk borðar ekki heildarendurskoðun og fólk býr ekki í heildarendurskoðun. Fólk þarf á kjarabótum að halda til að geta lifað og það er ekki nóg fyrir manninn árið 2021 að geta bara klætt sig, fætt og átt öruggt húsaskjól, þótt það sé nauðsynlegt og reynist mjög mörgum erfitt. Nútímamanninum er það líka eiginlegt að vilja geta notið allrar þeirrar fegurðar og lífsgæða sem lífið okkar hefur upp á að bjóða, hvort sem er á sviði tómstunda, íþrótta, menningar, lista eða annarra hluta. Við getum ekki búið til tvær þjóðir í sama litla landinu þar sem annar helmingurinn hefur vissulega aðgang og möguleika og tækifæri til að njóta alls þessa en hinn verður að láta sér nægja þær nauðþurftir sem afar okkar og ömmur sættu sig við,

Þetta viðhorf ríkisstjórnarinnar er auðvitað alvarlegasta merkið um að grunnvelferðarkerfi okkar stendur á býsna veikum fótum. Staða viðkvæmra fjölmennra hópa í samfélaginu á það undir ríkisstjórn, sem hefur ekki áhuga eða sýnir a.m.k. ekki vilja til þess að bæta stöðuna,

kosningar. Dæmi um þetta er að grunngreiðslur til öryrkja hafa dregist langt aftur úr almennri launaþróun í landinu. Fjárlög eftir fjárlög eykst kjaragliðnun milli öryrkja og fólks á almennum vinnumarkaði. Nú er svo komið að það munar um 90.000 kr. á grunnlífeyri öryrkja og lægstu launum í landinu.

Öryrkjum er sem sagt enn þá haldið og mun verða haldið í spennitreyju fátæktar undir þeim formerkjum að í farvatninu sé einhver risastór endurskoðun sem á að bjarga kjörum Samfylkingin mun taka af fullum þunga þátt í þeirri endurskoðun og hún er mikilvæg og ég ætla ekki að gera lítið úr henni. En lágmarkið hefði verið að

á meðan við hlustum á viðtöl við útgerðargreifana sem af góðmennsku sinni dreifa bókum í grunnskólum og tala um það í leiðinni að það sé miklu betra að hafa kerfið þannig að það verði mikill peningur eftir hjá fyrirtækjunum þannig að þeir geti séð um hvert þeir eiga að fara. Nei, frú forseti, við eigum að vera með sanngjarna, réttmæta

okkar á ekki að vera í höndunum á einstökum fyrirtækjum. Síðan er það auðvitað kapítuli út af fyrir sig hvernig ríkisstjórnin lokar augunum fyrir stöðu fólks á mjög erfiðum húsnæðismarkaði. Við sjáum ekki aukinn kraft í uppbyggingu á félagslegu húsnæði þrátt fyrir gríðarlegar verðhækkanir á húsnæðismarkaði síðustu misserin sem er að miklu leyti á ábyrgð ríkisstjórnarinnar með hagstjórn hennar fyrir einu ári síðan og þegar vitað er að það er framboðsskortur. Það væri skynsamlegra fyrir ríkisstjórnina að koma með langtímaáætlun um hvernig eigi að tempra þessar sveiflur og hvernig eigi að sjá til þess að það sé alltaf nægt framboð á markaði í staðinn fyrir, þegar í óefni er komið, að koma alltaf með þessar „kvikk“ lausnir sem gera ekkert annað en að spenna upp íbúðaverðið og það bítur fólk strax á annarri, þriðju, fjórðu afborgun. Við þekkjum það að sá hópur sem hefur lægstu tekjurnar í samfélaginu hefur náttúrlega orðið verst fyrir barðinu á þessari brjálæðislegu verðhækkun á íbúðarhúsnæði. Hann hefur minnstu möguleikana til að bregðast við með því að skuldbreyta eða breyta lánum. Þetta bitnar auðvitað á öllum, hvort sem þeir búa í Reykjavík eða á Raufarhöfn, í Kópavogi eða Kópaskeri þar sem húsnæðismarkaðurinn er gjörólíkur. Við getum einfaldlega ekki sætt okkur við þetta sisvona. Við hljótum að vilja byggja upp félagslegt, sterkt húsnæðiskerfi samhliða hinu almenna sem er byggt upp á frjálsum markaði. Þar verðum við annars vegar að hugsa til þess að byggja íbúðir sem fólk getur keypt en ekki síður að byggja upp heilbrigðan leigumarkað. Ég talaði um það í gær líka að ég er búinn að fara á nokkrar

Þetta snýst ekki um hvað fólk vill. Þetta snýst um að fólk geti valið og að valkostirnir séu nógu góðir til að valið sé raunverulegt. Það má eiginlega segja að efnaminna fólk á Íslandi hafi verið algjörlega yfirgefið af stjórnvöldum þegar verkamannabústaðakerfið var lagt niður af Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Það er ekki nægilegt framboð af leiguhúsnæði eða hagkvæmum íbúðum fyrir fólk með meðaltekjur, hvað þá þá sem eru í veikustu stöðunni. Þess vegna er alveg ljóst að þetta er gríðarlega stórt verkefni og sennilega eitt stærsta verkefnið sem við stöndum frammi fyrir.

en skrefin sem ríkisstjórnin er að stíga eru of stutt og þau eru of fá. Við viljum með öðrum orðum ekki umbreyta því sem er komið af stað. Við viljum bara gera það með sýnilegri og kröftugri hætti. Frú forseti. Það er ekki hægt að ljúka þessari ræðu án þess að tala um barnabótakerfið. Barnabótakerfi að norrænni fyrirmynd er ekki á dagskrá þessarar ríkisstjórnar. Við því er í sjálfu sér ekkert að segja, þó að það sé sorglegt og sárgrætilegt og enn þá sárgrætilegra er að heyra hæstv. félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra staðfesta í ræðu núna fyrir nokkrum dögum að hann teldi að barnabótakerfið ætti að vera fátæktarstyrkur. Það ætti ekki að vera eins og á hinum Norðurlöndunum. Ég átta mig ekki á því hvert sá flokkur er að fara ef hann telur það eðlilegt að barnabætur byrji að skerðast með lægstu launum.

Það held ég að ætti að vera það lægsta, frú forseti. Við í Samfylkingunni og við jafnaðarmenn almennt lítum þannig á að samfélagið beri ábyrgð á framfærslu og velferð barna

Við viljum þess vegna jafna stöðu barnafólks gagnvart þeim sem eru ekki með börn á framfæri sínu. Þetta snýst ekkert um annað en það og þess vegna viljum við ekki þessar skörpu tekjutengingar. Það er á þessu æviskeiði sem það er dýrast að reka heimili. Maður er svona rétt að komast út á vinnumarkaðinn og er með minni tekjur að jafnaði heldur en síðar. Það er býsna öfugsnúið

fyrir utan það svo að þetta gerir ríkari kröfur til húsnæðis og öll viljum við að börnin mennti sig. Ég held að þetta væri skynsamleg fjárfesting til framtíðar fyrir samfélagið. Þá ítreka ég það sem ég sagði áðan: Það má ekki líta á öll rekstrarútgjöld sem kostnað eða blóðpening ríkisins eins og sumir gera núna.

Frú forseti. Ef við skoðum fjárframlög og stöðuna í heilbrigðiskerfinu þá kemur í ljós að auknu framlagi Landspítalans fylgja kostnaðarsöm verkefni. Það er rekstur hágæslurýma, endurhæfingarrýma á Landakoti til að samræma viðbúnað heilbrigðiskerfisins við heimsfaraldri. Margt hefur verið gott gert þarna. En hækkunin á því er ekki endilega til þess fallin að bæta undirliggjandi rekstrarvanda spítalans þó að þetta sé vissulega jákvætt skref til að styrkja heilbrigðisþjónustuna í landinu.

Ég ætla að láta það eiga sig núna, ég er svo oft búinn að tala um vanda og stöðu hjúkrunarheimila að það væri nú að æra óstöðugan, en þó sýnist mér að þrátt fyrir ágætisátak

í þessum málaflokki. Í fyrsta lagi er fólk náttúrlega sífellt hressara og hressara lengur og við eigum að búa

í plús hjá ríkinu líka, fyrir utan það að veita íbúunum miklu meiri vellíðan. Þetta veit ég að gert er í Svíþjóð og víðar með ágætisárangri. Þetta snýst oft bara um að breikka hurðargöt, fækka þröskuldum, hækka klósettsetu.

hefðum, ef við hefðum verið í ríkisstjórn með öðrum framfarasinnuðum flokkum, lagt fram allt öðruvísi fjárlög en það fellur hins vegar í okkar hlut í stjórnarandstöðunni að bæta þau fjárlög sem ríkisstjórnin leggur fram.

og ég hvet þau til að skoða þær með opnum hug. Ég ætla ekki að fara yfir þær hér, það eru svo margir þingmenn búnir að gera og eiga örugglega eftir að gera. Ég læt mér nægja að minna stjórnarliða á þetta. Að lokum vil ég þakka stjórnarliðum fyrir að hafa tekið stórmannlega í þá breytingartillögu sem kom upphaflega frá stjórnarandstöðunni um að greiða öryrkjum 53.000 kr. eingreiðslu um jólin. Við þurftum að berjast fyrir þessari tillögu í talsverðan tíma. Við mættum andstöðu hjá ráðherrum, ekki endilega hjá meiri hluta fjárlaganefndar, þannig að ég held að það skipti nú ekki máli hvaðan gott kemur og ég held að við eigum öll að vera ánægð með þann sóma sem þessi málalok eru. En ég minni samt á að

Þetta léttir því að gefa börnum og barnabörnum jólagjafir, kaupa hamborgarahrygg og jólaöl, skreyta jafnvel ef það er eitthvað eftir. Þetta gerir ekkert meira en það

Ég get horfið eitt ár aftur í tímann og sagt: Ja, við bjuggumst ekki við því að vera þá í jafn sterkri stöðu efnahagslega og við erum í dag. Ég held að það sé niðurstaðan. Við vitum hins vegar að við erum enn í þessari óvissu og þess vegna held ég að fjárlagafrumvarpið sé ágætur vitnisburður um að við viljum enn fara varlega. Við viljum enn taka þannig utan um ríkissjóð að hann hafi öfluga viðspyrnu,

Frú forseti. Ég átta mig á því að að einhverju leyti er verið að sýna ráðdeild og gera hlutina þannig að við séum í stakk búin til að bregðast við af krafti, og ég virði það þó að ég sé ósammála um nálgunina.

hverju gerum við ekki það augljósa, að í staðinn fyrir að bíða í eitt ár og koma þá í fjárauka og lappa eitthvað upp á hlutina blásum við til sóknar?

Það væri miklu nær að hugsa um þær sem ræturnar sem tréð vex upp af. Þannig gera þessar stóru þjóðir í kringum okkur sem við viljum helst mæla okkur við.

að svo fjari undan framlögum eftir 2–3 ár og ég benti á að þetta væri ekki skammtímaátak. En

um víða veröld en hin skapandi hugsun, allt frá dögum Snorra Sturlusonar að Halldóri Laxness, að Björkum og Sigur Rósum og öllum hinum Arnöldunum meðtöldum. Þetta er fólkið sem heldur nafni okkar á lofti. Ég vil minna á að það er mjög mikilvægt, að rétt eins og ríkisstjórnin stóð myndarlega að baki ferðaþjónustunni þegar mest reið á til að innviðir hennar molnuðu ekki upp þegar bylgjurnar skullu yfir hér upphaflega, þá eru þær greinar sem sem hv. þingmaður hefur getið afar mikilvægar fyrir samfélagið, bæði í menningarlegu tilliti og líka í hagrænum skilningi. Þá ber að nefna það að stoðkerfi menningargeirans, skapandi greinanna, svo sem hljóðkerfaleigur og tæknifyrirtækin öll, standa afar höllum fæti við þær aðstæður sem nú blasa við. Þess vegna vil ég eindregið mælast til þess að það verði tekið tillit til þeirra sem starfa á þessum akri þó að þau séu ekki beinlínis með hljóðnemann í hönd. Ég ætla að gera mér vonir um að nýskipan ráðuneyta verði líka til að efla hinar skapandi greinar. Til skamms tíma var menningin dálítið eins og lítil skúffa í risastóru skólamálaráðuneyti. Ég er bjartsýnn á að með því að gera þetta eins og gert er núna þá geti þessi geiri fengið að blómstra og dafna betur. Ég styð líka kröfur veitingamanna um ívilnanir sem nauðsynlegar verða að teljast núna um „há-season“.

Það er tvíþætt; það er annars vegar þetta efnahagslega gildi, en síðan er það líka bara það sem snýr að sjálfsmynd þjóðar. Ég hef stundum sagt að við þurfum líka að rækta það listafólk sem er að vinna að óhefðbundinni list, sem í eðli sínu getur aldrei verið arðbær í einhverjum ársreikningum, vegna þess að það fólk er það sama fyrir listafólkið, sem er að vinna á svona breiðara markaðssviði, og rannsóknaprófessorar eru jafnvel fyrir fólk sem er komið út í atvinnulífið. Það er mikilvægt að við höfum fólk í háskólum og víðar sem skrifar og gerir rannsóknir á meðan við sem erum úti á hinum daglega vinnumarkaði getum litið til þeirra. En ég ítreka það sem ég sagði áðan og tek undir með hv. þingmanni, að það er mjög mikilvægt að fundin verði einhver leið til að bregðast við þessum þyngri takmörkunum sem settar voru á fyrir tveimur dögum varðandi sviðslistamenn, menningarfólk, veitingageirann og önnur þau sem áttu býsna góða, tvo, þrjá sólarhringa, held ég, í vændum.

og ég kýs að líta svo á að fjárlagafrumvarp sé einhvers konar frumdrög sem varpað hefur verið fram til ígrundunar í þessum sal. Og það er það sem við erum að gera. Við erum að skoða hvað betur má fara. Ég ætla að ítreka þakkir mínar til þeirra sem með fjármálavöldin fara fyrir þann styrk sem öryrkjar fengu núna fyrir tveimur dögum og ég ætla

Ég var þess vegna að hvetja þau til þess að vera sjálfstæðari þannig að við getum einmitt náð þeim árangri að fjárlögin verði meira með þeim hætti sem hv. þm. Jakob Frímann Magnússon nefndi hér áðan. Það væri svo sannarlega gleðileg stund og þá erum við kannski komin svona eitt skref áfram í lýðræðinu.

Ég hjó eftir einu í ræðu hv. þingmanns og það var um hvernig við mörg mörg brostum smá gleðibrosi þegar við sáum sumt í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar en fórum svo að gráta þegar við sáum hverjar raunverulegar efndir voru í fjárlagafrumvarpi. Það virðist vera taktík hjá þessari ríkisstjórn að slá ryki í augun á fólki, að tala um fallegar aðgerðir sem síðan eru ekki fjármagnaðar. Við höfum talað um sálfræðiþjónustuna,

ekki þá glimmersýn sem kynnt var á Kjarvalsstöðum, heldur raunverulegu sýnina og raunverulegu hlutina sem þessi ríkisstjórn virðist kannski ætla að gera á næstu fjórum árum.

veruleika desembermánaðar. Þetta var kannski meira það sem ég átti von á, bara einfaldlega vegna þess að reynsla síðustu fjögurra ára sýnir okkur að þessir ólíku flokkar eiga erfitt með að taka afgerandi stefnu í einhverja átt vegna þess að þeir deila of mikið innbyrðis. Innsýnin í hvað þau eru raunverulega að hugsa, ég kom inn á það í ræðunni, það eru fjárlögin. Orðum verða nefnilega að fylgja efndir.

Í mínum huga er það að setja peninga í sálfræðiþjónustu fjárfesting. Af hverju? Jú, vegna þess að ef við setjum ekki peninga í það núna

að ákveða hvort við tökum ekki hlé og loftum út áður en við höldum áfram þessari umræðu.

Nýafstaðnar kosningar sýndu að þjóðin telur sig hafa það gott. Hún valdi að viðhalda óbreyttu ástandi og hafnaði meiri háttar breytingum. Freistandi er að fara eftir þessum vilja, forðast erfiðar ákvarðanir og treysta á að þetta blessist allt saman, það hefur að jafnaði gert það hingað til. því miður er slík nálgun tæplega raunhæf. Rekstur hins opinbera var orðinn ósjálfbær þegar á árinu 2019. Kórónuveirufaraldurinn hefur síðan sett hann alveg á hliðina.

Sífellt meira af tekjum ríkisins þarf að ráðstafa til að þjónusta skuldir, tekjur sem ríkið þarf að afla með skattlagningu þegnanna. Aukin skattlagning og aukin umsvif hins opinbera skerða getu hagkerfisins til verðmætasköpunar og bitna á hagvexti til lengri tíma. Nú er farið að rofa til í hagkerfinu. Þörf fyrir áframhaldandi stuðning hins opinbera fer minnkandi. Óbreytt ástand er því ekki í boði. Erfiðar ákvarðanir eru óumflýjanlegar. Aðgerða er þörf, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Forseti. Við höfum séð þetta gerast áður í sögunni. Ef horft er til áranna í kringum 1970 voru aðstæður um margt svipaðar. Áfall hafði riðið yfir þjóðina í formi síldarbrests og mikill verðbólguþrýstingur var alþjóðlega vegna hallareksturs ríkissjóða víða um heim og hækkana á olíu. Kæruleysisleg viðbrögð þá leyfðu viðvarandi hallarekstur á ríkissjóði Íslands og launaskrið sem olli síðan mikilli verðbólgu sem tók langan tíma að ná tökum á. Neikvæðu afleiðingarnar fyrir íslenskar fjölskyldur og fyrirtæki urðu miklar, margvíslegar og langvarandi. Betur tókst í kjölfar hrunsins. Þá var stjórnvöldum nauðugur einn kostur að bregðast við og forgangsraða en þá var líka fylgt áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins svo að umtalsvert aðhald var á innlendri ákvarðanatöku. nefnilega ekki gaman fyrir stjórnmálamenn að þurfa að neita þjóðinni um það sem hún óskar eftir. Freistnivandi stjórnmálamanna að hinkra með óvinsælu ákvarðanirnar er mikill, að fresta vandanum og láta næstu ríkisstjórn um að takast á við hann. Við sem höfum verið valin til að taka þessar ákvarðanir þurfum að standa í lappirnar. Forseti. Lögum um opinber fjármál var komið á í þeim tilgangi að draga úr þessari hættu. Þau áttu að styðja stjórnvöld í að taka ákvarðanir sem eru sársaukafullar til skamms tíma en skila betri niðurstöðu fyrir þjóðina til lengri tíma litið. Frávik frá þessum lögum og skyndiafgreiðsla fjárlaga sem við nú upplifum er því mikið áhyggjuefni. Nýlegt álit fjármálaráðs undirstrikar þá hættu sem við erum í. Frávik frá lögum um opinber fjármál veikja aðhald í ákvarðanatöku stjórnvalda. Hraðafgreiðsla fjárlaga og fjármálaáætlana víkur frá hugmyndum um víðtækt samráð og gegnsæi sem stuðla áttu að sátt um þær málamiðlanir sem nauðsynlegar eru á erfiðum tímum. Á okkur hvílir sú skylda að taka ákvarðanir í þágu langtímahagsmuna þjóðarinnar. Það er ekki auðvelt þegar aðhaldið er ekkert og tíminn til umræðu er naumt skammtaður. Forseti. Mikilvægt er að árétta að margt er með öðrum hætti nú en í byrjun áttunda áratugarins. Hagkerfið er fjölbreyttara, staða ríkisfjármála er betri, heilbrigðara fyrirkomulag ríkir í gjaldeyrismálum og hagstjórn og útflutningsatvinnuvegirnir eru fleiri og fjölbreyttari. Það þýðir þó alls ekki að hætturnar séu minni. Þær nýju útflutningsafurðir sem þróast hafa á undanförnum árum í skjóli þess stöðugleika sem einkennt hefur tímabilið eftir hrun eru að öllum líkindum viðkvæmari fyrir innlendum hagstjórnarmistökum en þeir útflutningsatvinnuvegir sem einkenndu Ísland á áttunda áratugnum. Grófflokkun Hagstofu Íslands á útflutningi inniheldur liðina sjávarútvegur, stóriðja, ferðaþjónusta og annað. Í sjö af átta undangengnum ársfjórðungum hefur annað verið stærsta útflutningsgrein Íslands. En hvað er þetta annað? Jú, það inniheldur mjög marga og fjölbreytilega hluti; landbúnaðarafurðir og möl, sælgæti og brotajárn. Vöxturinn í þessum liðum á undanförnum árum hefur þó fyrst og fremst komið frá fiskeldi, eða um fjórðungur, og síðan frá útflutningi á sérfræðiþjónustu, tækni, hugviti og hugverkum, eða 75% af þessari aukningu. Þessi útflutningur hefur vaxið á undanförnum árum að meðaltali um 9% á ári. Jafnt og þétt er að verða til ný stoð í íslensku atvinnulífi. Það er sérstakt gleðiefni að þessi vöxtur hefur verið mestur á undanförnum þremur árum, á Covid-tímabili. Þessi þróun er afar eftirsóknarverð fyrir samfélagið. Hún eykur stöðugleika og jafnar sveiflur fábreyttra útflutningsatvinnuvega. Að henni standa alls konar fyrirtæki í alls konar starfsemi sem selja alls konar vöru og þjónustu. Þessi viðbót er því líklegri til að leiða til stöðugleika en greinar eins og t.d. ferðaþjónusta. Hún skapar fjölbreytt, vel launuð störf fyrir alls konar sérfræðinga og hæfileikafólk. Hún hvetur til enn frekari nýsköpunar og vaxtar með því að dýpka vinnumarkað og skapa hvata til að draga til landsins fólk með hæfileika. Að þessum vexti þarf að hlúa. Það gerum við ekki síst með ábyrgri hagstjórn. Alþjóðleg samkeppni er hörð en ábatinn af góðum hugmyndum í alþjóðavæddum heimi er mjög mikill. Nýsköpunarfyrirtæki eru hins vegar háðari fyrirsjáanleika og stöðugleika í sínum rekstri en flest önnur fyrirtæki. Þau nýta ekki takmarkaðar staðbundnar auðlindir. Ákvarðanir um staðsetningu þeirra í heiminum byggja því meira á almennum rekstrarskilyrðum en rekstur annarra útflutningsfyrirtækja. Það væri mjög misráðið að leggja stein í götu þessara fyrirtækja með kæruleysislegri ákvarðanatöku um rekstur hins opinbera. Við þurfum að standa í lappirnar. Forseti. Fyrir tæpum fjórum áratugum stóð faðir minn, þá einnig nýr þingmaður, í þessum ræðustól. Skilaboð hans voru af mjög svipuðum meiði og mín: Öxlum þá ábyrgð sem við höfum sóst eftir að þjóðin leggi á okkur, forðumst ekki erfiðar ákvarðanir en gefum okkur tíma til að vanda þær. Ákvarðanirnar sem eru teknar í þessum sal hafa víðtæk áhrif í íslensku samfélagi. Skyndiafgreiðsla fjárlaga og frávik frá reglum laga um opinber fjármál eru ekki til eftirbreytni.

nýsköpun sem lausn, sérstaklega núna þegar aðstæður eru að breytast. Það eru í raun forsendur heillar atvinnugreinar sem verða bara allt í einu ekki til staðar með ferðaþjónustunni, en líka varðandi t.d. skapandi greinarnar, sjálfstætt starfandi listamenn, þau þurfa að finna aðrar leiðir til að nýta það hugvit og þá möguleika sem þau hafa verið að nýta hingað til.

þessa fólks sem misst hefur grundvöllinn fyrir því sem þau voru að vinna með og þá möguleika í nýsköpun sem við ættum að veita þeim.

Já, það er svona. Þegar maður gerir hluti í fyrsta skipti þá er eðlilegt að maður geri smávægileg mistök. En ég þakka hv. þingmanni fyrir tækifærið til þess að veita hér andsvör og fá æfingu í því líka, og t.d. því að hinkra við áður en maður stígur í pontu. Í morgun flutti hér ræðu hv. þm. Jón Steindór Valdimarsson og ræddi eiginlega þá stöðu sem við þurfum að horfast í augu við sem er að þessi faraldur er ekki skammtímafyrirbæri, hann verður ekki reiðarslag sem gengur yfir eins og spænska veikin, heldur faraldur sem mun verða viðvarandi. Það kallar á endurskoðun viðbragða við honum. Og nákvæmlega eins og hv. þingmaður vék að eru lausnirnar kannski ekki þær sem við bjuggumst við og hefðu orðið eðlilegar í styttri faraldri, þ.e. að hjálpa einfaldlega fyrirtækjum í þeim atvinnugreinum að þreyja þorrann og vona svo að eftirspurn eftir þeirra þjónustu og vöru komi til baka aftur, heldur þarf að leita nýrra leiða. Það sem er hins vegar athyglisvert er að sá drifkraftur sem keyrir áfram atvinnulífið er viðvarandi óháð því hvaða ákvarðanir eru teknar í þessum sal, alla vega að nokkru leyti.

Það er alveg rétt hjá honum að það hefði á margan hátt verið mjög skynsamlegt að veðja á að þessi sköpunarkraftur væri til staðar og við gætum virkjað hann, vegna þess að hann hefur síðan sýnt sig að vera kraftmeiri

En það voru alger mistök af því að það þýddi að það var aldrei horft tvö skref fram í tímann. Ef faraldurinn yrði ekki bara þetta fyrsta vor eða sumar sem fyrsta bylgjan kom upp,

þá er enginn skaði skeður að hafa haft alla vega þau plön að gera meira og gera betur. En við erum alltaf í þeirri stöðu að við horfum þrjá mánuði fram í tímann og sjáum svo hvað gerist. Þá verður engin heildaryfirsýn,

þau fjárlög sem við erum hér að fjalla um eru því marki brennd að vera miðuð við fortíðina, meira en ég held að eðlilegt sé. Í mínum huga er það þannig að stjórnmálamenn skapa ekki störf, þeir geta hugsanlega eytt þeim en tæplega skapað þau. Það er atvinnulífið sem skapar störf. Okkar hlutverk er fyrst og fremst að skapa skilyrði fyrir atvinnulífið til að geta skapað störf, til að góðar hugmyndir komist til framkvæmda. Og í því efni eru þar af leiðandi almennar aðgerðir að jafnaði árangursríkari en sértækar aðgerðir, svo ég tek heils hugar undir þessa ábendingu.

Í þessari fyrstu ræðu minni á Alþingi vil ég hvetja hv. þingmenn til að staldra aðeins við og hugleiða hvort við getum sýnt skattgreiðendum þessa lands meiri virðingu. Mig langar að vekja ykkur til umhugsunar um ríkisfjármálin og þau miklu ríkisútgjöld og þá háu skattheimtu sem á sér stað á þessu landi og er ákveðin í þessum sal. Mig langar líka að miðla svolítið af reynslu minni eftir 40 ára starf í atvinnulífinu. Það fyrsta sem kemur upp í hugann við skoðun fjárlagafrumvarpsins er hvað rekstur ríkisins er orðin flókinn og dýr. Við erum með í höndunum um 500 blaðsíðna rit sem lýsir 2.000 milljarða fjárstreymi. Tæpir 1.000 milljarðar inn í kassann og rúmlega 1.000 milljarðar út. Mismunurinn er einfaldlega tekin að láni með því að ýta á grænan takka. Þetta eru 5,5 milljarðar á dag sem fara inn og út, bara í dag. Þessu fylgir mikil ábyrgð. Ég tek eftir því að í fjárlögum ársins 2022 er lítið fjallað um hagræðingu og einföldun ríkisrekstrar. Ekkert er fjallað um fækkun ríkisstofnana og útvistun verkefna ríkisins til einkaaðila er bara ekkert á dagskrá. Varðandi skattheimtuna má geta þess að Ísland er þegar orðið háskattaríki í alþjóðlegum samanburði. Við erum næstskattpíndasta þjóðin í OECD, ef svo mætti orða það,

En ég leyfi mér að fullyrða að við getum farið mun betur með skattpeninga almennings og það þarf ekki að leita lengi í fjárlögum fyrir næsta ár til að sjá að af nógu er að taka. nógu er að taka. Í fjárlagafrumvarpinu er sagt að vaxa eigi út úr vandanum með öflugu atvinnulífi en samfara því stækkar yfirbygging ríkisins og stjórnunarkostnaðurinn vex áfram. Ríkisreksturinn er orðinn sjálfbær og hann var það áður en til heimsfaraldurs kom. Þá má benda á að stjórnvöld fengu nýlega falleinkunn í umsögn fjármálaráðs í tengslum við fjármálastefnu næstu fimm ára. Aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart þeim vanda sem við blasir er verulegt áhyggjuefni og nauðsynlegt er að grípa til aðhaldsaðgerða og sparnaðar í ríkisrekstri og það strax. Skuldahlutfall ríkissjóðs fetar kunnuglegar slóðir í frumvarpinu og vextir af skuldum ríkisins eru nú orðnir fimmti stærsti kostnaðarliður ríkissjóðs. Það er líka mikið áhyggjuefni.

Ekkert slíkt er að finna í fjárlögum um ríkisreksturinn. Til að gæta sanngirni eru margar góðar tillögur í frumvarpinu um stafrænar lausnir og þjónustu og því ber að fagna.

að standa í samkeppni við einkareksturinn, oft með peningum úr ríkissjóði. Ráðuneytin halda áfram að blása út og sem dæmi stofnaði þessi ríkisstjórn á síðasta kjörtímabili 248 nýjar nefndir til viðbótar við allar þær sem voru starfandi. Ríkisstjórnin er komin langt frá ábyrgum og skynsamlegum ríkisrekstri. Svo sýnir ríkisstjórnin versta fordæmið sem hugsast getur með því að bæta við tveimur ráðuneytum sem kosta um 300 milljónir á ári. Þessi fjölgun ráðuneyta hefur engan tilgang annan, sýnist mér, en þann að fjölga ráðherrum svo að valdahlutföllin milli stjórnarflokkanna haldist. Þvílík sóun á skattpeningum almennings og virðingarleysi gagnvart skattgreiðendum. Við þurfum að muna að við erum að reka land sem er minna að íbúafjölda en fjöldi borga í Evrópu sem við þekkjum. Ég spyr hvort þörf sé fyrir alla þessa yfirbyggingu og stjórnunarkostnað við rekstur svona lítils lands. Ég tel að 50 ríkisstofnanir, ekki 200, sex sendiráð, ekki 26, og sex ráðuneyti myndu duga þessu landi svo að dæmi séu tekin. Við þingmenn þurfum að hafa það í huga að meginhlutverk hins opinbera er að veita íbúum landsins betri þjónustu og bæta rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja, enda byggist batinn í ríkisfjármálum á því að fyrirtæki landsins hafi bolmagn til að vaxa, fjárfesta og skapa ný störf. Virðulegi forseti. Við getum verið sammála um að allir íbúar landsins okkar eigi að hafa aðgang að grunnþjónustu ríkisins og að lágmarkslífsviðurværi og öryggi allra sé tryggt með opinberum útgjöldum. Um þetta erum við sammála. En ríkið hefur tekið að sér hlutverk sem er komið langt fram úr þessari grunnþjónustu. Peningar skattgreiðenda fara í verkefni sem ríkið ætti ekki að vera að sinna og þarf ekki að sjá um. Fjárlögin sýna fjölmörg dæmi um slíkt. þarf að kenna ráðamönnum þjóðarinnar að segja stundum nei við nýjum útgjöldum. Það virðist vera of auðvelt að sannfæra þingið um aukin útgjöld. Hér samþykkjum við 1.000 milljarða skattheimtu með því að ýta á grænan takka. Ég hvet hv. þingmenn að setja sig oftar í fótspor skattgreiðenda áður en við samþykkjum skattahækkanir og aukin útgjöld. Við þurfum að spyrja okkur í hvert skipti þegar við samþykkjum ný útgjöld hvort knýjandi þörf sé á þeim eða hvort þeim megi sleppa. Heimilin í landinu og öll fyrirtæki spyrja þessarar spurningar á hverjum einasta degi. Á ensku er spurt hvort útgjöldin séu, með leyfi forseta, „nice to have“ eða „need to have“. Ábyrg ríkisfjármál eru málefni dagsins í dag. Við sýnum ábyrgð með því að gæta hófsemi í útgjöldum og velta hverri krónu fyrir okkur áður en hún er innheimt sem skattar og gjöld hjá fólkinu í landinu. Við í Viðreisn munum sýna þessari ríkisstjórn öflugt og nauðsynlegt aðhald og sýna þannig skattgreiðendum á Íslandi fulla virðingu.

og tímabær núna þegar við erum í jafn kröppum dansi og raun ber vitni við, eins og oft er sagt, fordæmalausar aðstæður. Ég treysti því að hann taki höndum saman með öllum þingmönnunum í þessu þingi, þá sérstaklega þegar Viðreisn á í hlut, að fá þar rönd við reist.

vinni betur og oftar saman í að hagræða í ríkisrekstri.